Уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин Председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България, председатели на Народното събрание, Ваши Превъзходителства, уважаеми господин Началник на отбраната, уважаема госпожо Омбудсман, уважаеми членове на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, дами и господа, скъпи сънародници! Предвид вече посребрялата ми коса, бялата ми брада, явно на мен се падна честта да открия Четиридесет и осмото народно събрание. Някои казват, че с възрастта човек помъдрява, други, че само тялото остарява. Живях дълго, видях много и все още търся отговора. Седейки днес пред Вас, си спомням как като малко момче мечтаех да открия света, как дойдох в големия град да се изуча, как се борих да ставам все по-добър и да побеждавам. Спомням си началото с дългата коса и с порива на младостта. Спомням си наказанието, унижението и смяната на имената. Спомням си и революцията – на палатките, на купоните, революционния порив в градинката пред „Кристал“, Града на истината, където бяхме се скупчили в мирния си протест,

протестите, песните и хората зад мегафоните. Спомням си и радостта, и сполуките, и неволите. Спомням си! Защо Ви разказвам, скъпи колеги, всичко това? Защото мъдростта се ражда в паметта, а тя е изградена от спомени. Най-добрият пророк на бъдещето е миналото. През всичките тези години променяхме страната си, преодолявахме кризи и се борихме с бедствия, променяхме правила, градихме основи, издигахме едни, сваляхме други. И така дума по дума, камък по камък съградихме живота си. Много хора допринесоха за това – едни помним, но много други не познаваме. Едни стоят още пред нас, но други не бива да забравяме. По пътя допуснахме грешки и преживяхме немалко несгоди. Едни се пребориха, много други страдаха, а трети избягаха. Сега стоим тук всички заедно след поредната тежка кампания едни „чегъртани“, други обидени, трети забравени, четвърти обругавани, пети анатемосвани. И пак се чудим – как, защо, накъде? През последните месеци се потопихме в реки от речи, опорки, заклинания и в стремеж да докажем правотата си заляхме всичко с обиди и причинихме страдание. Затова пак Ви моля, колеги, мислете! Аз знам, че най-лесният път е агресията и отрицанието, но агресията ражда само агресия и отрицанието води до отрицание на отрицанието. Така докога? Знам също, че потънали в кризи и ежедневни проблеми, често губим посоката си – днес е токът, утре е хлябът, минава пандемия, след нея идва война. И объркани в спорове, мерки, промени, реформи, затъваме все по-дълбоко в познатата антиутопия, в която войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила. Колкото по-дълбоко навлизаме в нея, толкова повече страдаме, а след страданието следва отрицание, след него агресия и се питам отново: така докога?! Затова Ви моля, колеги, мислете! Нека, когато се изправяме един срещу друг на тази висока трибуна, да помним, че всеки от нас има в своя живот достойнство, че всеки има близки и най-вече – зад всеки от нас стоят хиляди хора със своите мечти и съдби. Нека спорим, но да не се обиждаме! Нека се борим, но да не се убиваме! И да, колеги, аз знам, че винаги бъдещето е светло, а миналото е тъмно – точно както денят и нощта. И да, знам, че за успеха е нужна енергия – и аз като Вас изживях младостта, но знам, че за него е нужен и опитът. Точно така – както за деня е нужна нощта, защото без нощ няма и ден, а без него не започва и нощта. И пак Ви моля, колеги, мислете! Аз знам, че всички ние сме различни. Знам, че хората, пратили ни тук, са различни както различни са цветовете на палитрите, и няма нищо по-хубаво, и само от нас зависи какво ще сътворим от всичко това. И в заключение на всички тези слова Ви моля за смирение, за разум, помирение и нека този път излезе нещо по-добро от всичко това. И пак Ви моля, колеги, мислете! На добър час и нека Бог да пази България! (Бурни

Колеги, следва най-важната част от днешното заседание – да се закълнем. Моля да станем всички на крака и да повтаряте след мен.

Уважаеми господин Президент, имате думата за обръщение.

господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин Председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти и председатели на Народното събрание, уважаеми господин Началник на отбраната, Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на религиозните общности в България, дами и господа, скъпи сънародници! Позволете ми в деня на Иван Рилски, който през целия си жизнен път призоваваше за смирение на тези, които управляват, и за единство на нашия народ, да Ви благодаря за поканата и възможността да приветствам от тази висока трибуна всички Вас – народните избраници, на които българите гласуваха доверие да ги представлявате. Въпреки краткия живот на последните парламенти всяко начало е заредено с надежди и пред Вас се открива възможността да оставите достойна следа в историята с проява на разум, на гражданска отговорност и на воля в тези трудни за България и Европа времена. Искрено се надявам Четиридесет и осмото народно събрание да ни изведе от спиралата на политическа нестабилност и ключът е именно във Вас – в ръководствата на представените тук партии, но е нужен разум, нужен е кураж, за да се състави правителство, което да поеме отговорност да управлява във време на тежки изпитания. Паралелно с основната задача – съставянето на правителство, всички съзнаваме, че Четиридесет и осмото народно събрание е изправено пред редица неотложни въпроси, чието решаване следва да бъде от този парламент, независимо колко дълго време ще съществува. Затова и парламентарното време е особено ценно и избирателите ще се почувстват предадени, ако то бъде удавено в скандали. Хората очакват решение в борбата с бедността, с високите цени, с ниските доходи, социалната криза неизбежно влече и ръст на престъпността и тук мерките трябва да бъдат решителни и незабавни. Всички знаем, че е редно бюджетът за 2023 г. да бъде приет до края на годината и затова се надявам бързо да бъде сформирано правителство, което да разработи бюджет съобразно обществените предизвикателства, но ако това не стане, служебното правителство е готово да внесе Проектозакон за държавния бюджет и ако стигнем дотам, аз ще призова към него да се подхожда професионално и отговорно, а не предизборно. Очаквам също така да се разгледат и разработените от служебното правителство мерки за компенсиране на потребителите от високите цени на енергоносителите. Наред с усилията, които полагаше и продължава да полага служебното правителство за овладяване на кризите, то все пак успя в рамките само на два месеца да разработи проектозаконите за Плана за възстановяване и устойчивост и очаквам те да бъдат разгледани и приети в спешен порядък не само заради очакваното финансиране, а най-вече заради ролята на тези закони за отключването на важни реформи, дългоочаквани реформи за укрепването на държавността, утвърждаването на върховенството на правото, борбата с корупцията по високите етажи на властта и фактическата недосегаемост на главния прокурор, за цялостната модернизация на икономиката и на страната. Не мога да отмина и болезнената за обществото ни тема – все повече напоследък, за липсата на достатъчно ефективни законови механизми за налагането на справедливост и възмездие при престъпления, при злоупотреба с власт, при грубо погазване на закона по пътищата от пияни и дрогирани шофьори, които продължават да отнемат живота на невинни хора, и очаквам наистина тук сериозни мерки, защото ширещата се безнаказаност уронва вярата в държавността и е причина за тежката морална деградация на обществото. Разбира се, има нужда от ясни позиции и активна законодателна дейност за задълбочаване на нашата европейска интеграция и ускоряване на нашето социално-икономическо развитие, защото България не може да си позволи да остане в периферията на Европа и встрани от семейството на развитите държави. Основен приоритет в работата на парламента и правителството неизменно е гарантирането на националната сигурност. Днес в тази обстановка това означава укрепване на собствения отбранителен капацитет, повишаване на оперативната съвместимост със съюзниците и ускоряване на модернизацията на въоръжените сили, която буксува от години. Затова още днес служебното правителство ще внесе приетата от него Програма за приоритетни инвестиционни разходи на Министерството на отбраната и Проекта се надявам да бъдат разгледани в ускорен порядък и приети. Нека не се противопоставя националната сигурност на социалната политика, защото без сигурност няма инвестиции, няма силна икономика, а оттам няма и пълноценна социална политика. Този парламент е изправен и пред тежката отговорност да вземе решение дали в условията на влошаваща се среда за сигурност България ще загуби въздушния си суверенитет. Уважаеми народни представители, само на километри от нас – в Украйна, бушува война. Хората, които народът избра да го управляват, са длъжни да осмислят много внимателно всички възможни рискове пред страната ни. Голямата задача пред политическата класа днес е да опазим България от пожара, който бушува, българските избиратели и историята няма да простят на онези, които поради лекомислие или корист тласнат страната във войната. Като човек, който е наясно с цената на риска, знам, че тъкмо най-превъзбудените войнолюбци никога няма да хванат оръжие и няма да рискуват живота си, но с лекота залагат държавата и живота на българите. Имало го е и преди, за съжаление, някои го правят и днес. Аз искрено се надявам,

Благодарим на господин Президента. Преминаваме към другата официална част, така че, уважаеми народни представители, продължаваме с представителната част на заседанието, когато трябва да дам думата на представителите на различните политически партии и коалиции, представени в Народното събрание след изборите от 2 октомври 2022 г.

уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин Председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България и председатели на Народното събрание, Ваши Превъзходителства, уважаеми Началник на отбраната, уважаема госпожо Омбудсман, уважаеми членове на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република колеги народни представители! Днес Православната църква чества деня на Свети Йоан Рилски – небесния покровител на България. В своето завещание към учениците си светецът казва: „Бъдете единни, имайте мир между себе си.“ Единството и мирът ще са в основата на позицията на Коалицията ГЕРБ-СДС по всички въпроси в този парламент. Ние ще се стремим тук да има съгласие, а в страната да има мир. Държавата ни, родината ни България, се намира в толкова критична ситуация, че не можем повече да си позволим дребнави спорове, детински битки за надмощие, отправяне на обиди и клевети от парламентарната трибуна към политическите опоненти или популизъм, граничещ с умишлено тласкане на държавата към фалит, а обществото ни към анархия. Четиридесет и осмото народно събрание се случва в момент на редица развиващи се кризи. Политическата нестабилност все повече заема формата на хронична криза на доверието към институциите. На фона на война в непосредствена близост, безпрецедентно за последните 25 години дестабилизиране на публичните финанси, очертаваща се рецесия и галопираща инфлация българските граждани на последните избори много ясно казаха, че не желаят да видят противоборство, а желаят да видят единство между политическите сили. Българските граждани са наясно с огромната социална цена, която всички ще платят, ако продължи политическото противопоставяне. Те не искат да я плащат и са прави да не искат да я плащат. Това е знакът, който избирателите дадоха на отминалите предсрочни парламентарни избори при рекордно ниска избирателна активност. Те заставиха всички нас – политическите сили в Четиридесет и осмото народно събрание, да работим заедно и нито една да не е в състояние да състави самостоятелно правителство. Резултатът предполага взаимодействие между политическите субекти, които през последните години са се конфронтирали остро, оказвали са се на различни полюси на политическо противопоставяне и дори са изразявали диаметрално противоположни възгледи за развитието на България. Времето за това противопоставяне изтече и това ни го казаха българските граждани – нашите работодатели. В спокойни времена можем да обсъждаме различните си визии за развитие на България и всеки да настоява за своята си истина. Такива бяха времената преди, например при второто и третото правителство с мандат на ГЕРБ. Истината днес е една и е неприятна – след три служебни правителства и едно седеммесечно правителство на четворната коалиция страната ни не е в състояние да си плаща сметките, предприятията са заплашени от банкрут, хиляди домакинства са изправени пред риска от рязко обедняване. Днес няма много варианти, а единственото, за което трябва да мислим, е как да изправим страната на крака. Изводът, който личи в изборните резултати, поставя пред всички нас изключително сложна задача – ние заедно трябва да укрепим доверието в институцията Народно събрание. В същото време, за да можем да произведем каквото и да е било решение, би трябвало да разговаряме помежду си и да стигаме до съгласие не само с онези, които считаме за свои съмишленици, но и с нашите опоненти. За да бъде решена тази сложна задача, са необходими лидерство и политическа смелост. Политическа смелост днес означава да си в състояние да търсиш точки на съгласие с онези, срещу които са гласували собствените ти избиратели, да си в състояние да сложиш на заден план собствената си истина и да видиш, приемеш и се съобразиш с фактите. Големият и очевиден факт днес е, че вече близо две години българският парламент не е в състояние да излъчи стабилно и ефективно правителство. Все по-тежко започва да стои въпросът има ли смисъл от парламент и парламентарна демокрация, след като партиите не са в състояние да произведат управление на страната. Този въпрос очертава пътя към разпада на политическата система, а оттам на самата представителна демокрация като такава.

да понесем напрежението, което ще ни донесе съобразяването с факта, че настоящата парламентарна конфигурация не е удобна за никого, но въпреки това сме длъжни да положим всички усилия, за да я съхраним за максимално дълго време и да опитаме да преведем страната през кризите. Този подход, който би струвал на всеки един от нас огромни усилия и неудобство, е единственият шанс Четиридесет и осмото народно събрание да не се провали, така както се провалиха предходните три парламента. Впрочем политическата цена на провала през последните при парламента вече е платена, платена е от онези политически субекти, които упорито отказваха да се съобразят с фактите от реалността. Ако и този път някоя от политическите сили не може да надмогне себе си, тогава ще вървим с все по-бързи крачки към разпад на политическата система. В битката срещу парламентаризма победители няма да има. Уважаеми госпожи и господа, парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще положи всички усилия за възстановяване на политическия диалог и стабилизиране на политическата система, а оттам и на публичните финанси, икономическата среда и социалната сигурност на българските граждани. България днес има нужда от антикризисно проевропейско управление. Управление, което да потвърди нашия цивилизационен избор, но и управление, което да гарантира, на първо място, защитата – материалната и социалната сигурност, на българите. Да, тази теза развиваме от няколко месеца. Тя беше потвърдена и от резултатите на последните избори. Те показаха, че в България има огромно проевропейско мнозинство, и те показаха, че българите предпочитат стабилността пред експериментите. Несъобразяването с тези два факта и отказът от опит за съставяне на отговорно правителство върху тези два фундамента ще ни изправи пред още по-голяма безпътица, цената на която безпътица ще плащаме като общество, а тя става все по-висока с всеки изминал ден. Наясно сме, че като първа политическа сила ние носим основната отговорност както за начина на работа на Четиридесет и осмото народно събрание, така и за бъдещите закони, които ще приемаме. Съзнавайки, че няма как да поемем тази отговорност сами, нека споделя какви ще бъдат нашите приоритети. Установяване на финансова дисциплина на публичните финанси. Държавата не може да си позволи да взима повече дългове, защото може и да настъпи моментът, в който управлението на финансите ще бъде поето от Международния валутен фонд. Предишния път, когато това се случи, бяха изпразнени пенсионните фондове, социалната система рухна, а цялата икономика беше продадена на безценица. Ще препоръчаме към бюджета за 2023 г. да се подходи по начин, който ще елиминира в зародиш всяка проява на авантюризъм и допълнително разграждане на финансовата стабилност, каквито анонси вече чуваме. Призоваваме служебното правителство да внесе всички разработени закони, които да дадат възможност за разблокиране на Плана за възстановяване и устойчивост, и гарантираме, че от нас няма да има никакви обструкции или процедурни бавения за приемането им, ако те не излизат извън обхвата на поставената цел. Правосъдна реформа, борба с корупцията. Досега за корупция по високите етажи по времето на управленията на ГЕРБ не беше изнесено нито едно доказателство. Опитите ГЕРБ да бъде представен като универсално зло очевидно са били единствено и само предизборна пушилка и очевидно са обречени на неуспех. Обвиненията срещу ГЕРБ до едно са несправедливи и ако тук започнем отново да се замерваме с обвинения, отново няма да има морални победители, ако не осъзнаем, че заедно, единствено заедно можем да се борим да се борим с корупцията и можем да проведем исканата съдебна реформа. И не на последно място, уважаеми колеги. Ние уважаваме избирателите на всички политически партии, държим и Вие да уважавате нашите избиратели. Стотици хиляди хора са гласували за Коалиция ГЕРБ-СДС, искаме те да получат нужното уважение и с това компромис няма да правим. Апелирам да имате нужното уважение към тях, когато излизате на тази трибуна. Това, уважаеми колеги, е кратката програма минимум. Програма максимум може да имаме, след като видим дали ще успеем да се слушаме и дали ще се чуем взаимно. Трябва да сме наясно с факта, че нито едно действие на този парламент няма да има необходимия ефект и смисъл, ако не сме в състояние да излъчим редовно правителство на страната, което да се ползва с максимално широката подкрепа на всички нас в тази зала. Другият факт, с който трябва да бъдем наясно, е, че дори да има редовно правителство, възстановяването на страната от тежката ситуация, в която се намира, няма да е лесно и ще се изисква време, усилия и търпение от страна на всички български граждани. Уважаеми колеги, тръгваме отново заедно.

Ако е по-дълъг, този път ще е трънлив, ще минем през много препятствия, ще се борим с външни заплахи, но ще излезем заедно по-силни и по-сплотени като общество. Ако пътят е кратък и след немного дълго време отново поканим българските граждани да кажат мнението си за политическите сили, ние, представителите на Коалиция ГЕРБ-СДС, ще направим всичко по силите си те да бъдат убедени, че сме онази отговорна сила, която заслужава доверието на нацията и може да носи отговорност за общото ни бъдеще.

представител от Коалиция „Продължаваме Промяната“ – заповядайте.

уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин Председател на Висшия адвокатски съвет,

уважаема госпожо Омбудсман, уважаеми членове на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, дами и господа, Всички ние сме избрани с гласовете на българските граждани. Всички ние преди изборите дадохме дума да решим проблемите на хората и да започнем да градим отново тази България, която си мечтаем, всяка партия чрез своите платформи, програми, визии и реални възможности. В този парламент „Продължаваме Промяната“ ще възстанови работата си оттам, откъдето беше спряна, този път като конструктивна, предвидима опозиция и ще се водим ще се водим от два принципа – да оправдаем доверието на нашите избиратели, като изпълним своите предизборни обещания да работим за решаването на истинските проблеми на нашите избиратели и на всички българи. Нашите предизборни обещания са в четири области и независимо дали ние, или някой друг предложи тези политики, ние ще ги подкрепим. сферата на подпомагане на конкурентоспособността на българския бизнес. Ще настояваме нито един данък да не бъде повишен. Ще настояваме бюджетният дефицит да е ограничен до 3%. Ще настояваме за таван на цените на тока от 250 лв. на мегаватчас, което означава, че ще следим да няма корупция и теч в енергетиката. Ще работим и за таван на цената на газа. Ще подкрепим прага на регистрация по ДДС да се увеличи още веднъж и да достигне до 160 хил. лв. В сферата на социалната политика. Ще предложим увеличение на пенсиите с 20%, за да може доходите на възрастните хора да продължават да изпреварват инфлацията. Ще подкрепим минималната работна заплата да достигне 50% от средната работна заплата, или 860 лв. Ще подкрепим нова дефиниция за енергийна бедност и две тарифи за ток, газ, вода и парно на база на консумацията. Ще предложим вдигане на данъчния кредит за младите семейства с 50%. Ще продължим политиката учителските заплати да бъдат 125% от средната работна заплата. Ще настояваме минималната работна заплата на всички лекари да бъде 2000 лв. и на всички медицински сестри 1500 лв. Ще настояваме програмата за следучилищни занятия за спорт и изкуства да продължи. В сферата на борбата с корупцията още днес ще внесем отново Законопроекта за Антикорупционната комисия с разследващи функции. Ще работим, за да ускорим внасянето на Законопроекта за разследване на главния прокурор от независим съдия. В сферата на външната политика. Ще продължим работата, която започнахме, за влизане на България в Шенген. Ще продължим стъпките за влизане на България в еврозоната от 2024 г. Ще работим България да е уважаван и равнопоставен член на Европейския съюз и НАТО. Политиката на сферите на влияние трябва да остане в миналото. Границите на всяка суверенна държава са неприкосновени. Заедно с останалия демократичен свят призоваваме Русия да прекрати незаконната окупация на Украйна, за да се възстанови мирът в Европа. В дебатите с нашите колеги в парламента ще следим за принципност и последователност в техните изказвания и действия. За всички в залата, които се наричат евроатлантици, искам да припомня, че няма как да си евроатлантик, ако не уважаваш върховенството на закона, не държиш на работеща, реформирана съдебна система и не отстояваш премахването на корупцията по всички етажи на властта. Заплахата от войната в Украйна не трябва да притъпява нуждата от законност в България. За всички патриоти в този парламент, които милеят за България, искам да попитам:

и се огледате в храм-паметника „Александър Невски“, и стигнете до Паметника на Съветската армия, колко паметници на български царе видяхте? Забелязахте ли например в центъра на София паметник на Цар Борис I или паметник на Цар Симеон като символ на великата българска държава по време на Златния ни век? Време е да спрем с псевдонационализма, който се шири в България, а реално прокарва чужди интереси. Време е да оценим значението на корените на българската история, култура и традиции. И в тази дискусия ще бъдем конструктивни така да направим, че нашите деца да се гордеят с предците ни, които са изградили и запазили България независима сами, без помощ от Големия брат и въпреки Великите сили. Ние добре знаем каква е мечтата на българите извън тази сграда. Хората искат работеща здравна система, училища, които образоват децата ни, без нуждите от частни уроци. Хората очакват българските и световни компании да развиват своя бизнес в България, като осигуряват високи работни заплати. Българите настояват за работеща съдебна система, която да гарантира справедливост не избирателно, а за всички, настояват за достойни пенсии, за качествени пътища, които най-накрая да спрем да се чудим къде са, след като са похарчени милиарди средства. Да запазим природата, да развиваме българското земеделие и туризъм. Решаването на тези проблеми е ключ за преодоляването и на демографската криза. Кой би напуснал такава променена България? Защо българските семейства да не могат да отглеждат спокойно повече от две деца, когато доходите и средата го позволяват? Ние знаем, че България може да бъде онова кътче в Европа, което дава възможност за истински качествен живот на всеки гражданин. гражданин. Ние знаем, но искам да попитам и Вас: какво ни е попречило всичките тези години да постигнем тази мечта? Отговорът се крие в нарушаването на двата принципа, с които започнах, и затова ще ги повторя: да оправдаем доверието на нашите избиратели, като изпълним своите предизборни обещания да работим за решаването на истинските проблеми на българските граждани. Така че ние ще бъдем конструктивен партньор по всички гореописани политики, ще подкрепим всяко решение, което вярваме, че ще ни приближи тази заветна мечта, но яростно ще критикуваме всеки, който реши да постави своя интерес пред този на българските граждани, и ще посочваме всеки опит за злоупотреба с обществения ресурс. Ние вярваме, че съединението прави силата. Но обединение е възможно само с хора, които с действията си в миналото и намеренията си в настоящето показват, че са готови да платят личната цена за това нашата обща българска мечта да не остане само мечта, а да се превърне в реалност. Вместо безпринципна диалогичност ние избираме да сме коректив с реални действия и решения. Време е да поставим точка на безкрайния политически преход. Време е разговорът за политика да се превърне в разговор за спазени обещания. Време е обединението на българските граждани да се случи, но на база на принципни решения, а не на база на задкулисни уговорки и частни интереси. Ние ще сме последователни и няма да предадем доверието на тези половин милион българи, които гласуваха да продължим промяната. Благодаря Ви. (Народните

Уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти и председатели на Народното събрание, Ваши Превъзходителства, уважаеми господин Началник на отбраната, уважаема госпожо Омбудсман, уважаеми членове на Централната избирателна комисия, уважаеми ръководители на религиозните общности в Република България, уважаеми госпожи и господа, скъпи сънародници! Както винаги след избори, днес е време за анализи и равносметки, за планове и стратегии. Трябва да признаем, че изборите за пореден път произведоха сходна конструкция на парламента – народът никого не овласти да състави еднопартийно правителство, като дори първите две парламентарни групи не правят мнозинство. Народът отново доказа, че е мъдър и вместо противопоставяне народът предпостави диалог, съгласие, обединение, съединение. За пореден път се видя, че уроците не са научени, поуките не са извлечени. Основната част от политиците не успяха за пореден път да обяснят на хората какви политики предлагат, какви решения имат за кризите, за бедността, за общите проблеми на хората, а водеха кампания на омраза, противопоставяне и разделение. За пореден път не се пое път към диалога като условие за успех. Липсата на диалог е основен белег на управляващите през последното десетилетие. Липса на диалог между институциите, липса на диалог в обществото е сигурно условие за кризи и разпад и може би дори това не е само проблем на политиците и на партиите. Това е въпрос с препратка към съвременната криза в общуването въобще. Основна задача на всички политици и държавни институции е да решим проблема с липсата на диалог своевременно, за да можем да отговорим на предизвикателствата, които стоят пред нас. Отговорността е на всички. Много е лесно да кажеш, че избирателите са ти отредили място на опозиция, но това е просто безотговорно. Избирателите са ни избрали, за да представляваме техните интереси, за да решаваме проблемите им, за да се справим с кризите, отредили са ни място в най-висшия орган в нашата парламентарна република и очакват от нас да положим всички усилия зимата да не ни донесе още повече кризи в условия на растящи цени, растяща бедност, студ, мрак и неясно утре. Ние от ДПС сме честни пред себе си, пред избирателите си и пред цялото общество, открити сме в поставянето на проблемите, готови сме на диалог в името на гражданите. Доказали сме го във времето и нещо много важно – доказали сме, че можем да мислим дългосрочно. Това също е условие политиците да намират верните решения и чрез компромисите, които са задължителни. Диалогът и ефективното общуване са рецепта за здравословни отношения в обществото и път към стабилност и сигурност. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги! Ако политиците и политическите партии не си дадем сметка за опасностите пред страната ни и не направим необходимото, за да има диалог, рискуваме не просто електоралната си тежест на следващите избори, а бъдещето на държавата си. Днешният ден е прекалено наситен с проблеми, кризи и предизвикателства, за да продължаваме да губим време с лозунги. Отговорността ни като политици трябва да е на необходимото ниво, за да се справим заедно. Правителство с ясно разписана програма, с конкретни срокове, с подкрепата на всички националноотговорни партии е път към успеха. Ние се намираме пред нов разломен исторически момент. Историческият подем и растеж в дългосрочен аспект минават през смирение, примирение, помирение и диалог днес. Ако днес не бъдем достатъчно отговорни, утре може да е късно. България трябва да продължи своето евро-атлантическо развитие и всички ние тук трябва да сме част от този процес. Трябва ясно да заявим, че ние нямаме друга алтернатива. Ние сме членове на НАТО и Европейския съюз и точка по въпроса. Пътят е ясен – да седнем на масата на преговорите. Призоваваме за това най-отговорно и категорично. Лесно е да кажеш, че с някого никога и изобщо няма да говориш и да работиш, лесно е да рисуваш в черно образа на опонента. Е, ние лесно можем да правим това – лесно можем да посочим, че през последните 12 години единствено ДПС беше истинска опозиция на ГЕРБ. И сега – на последните избори, продължихме да се борим по места с модела ГЕРБ, но с други изпълнители. Ние не искаме с ГЕРБ, не искаме да сме с управлявалите през последната година и половина, защото едните вкараха популизма и национализма във властта, трасираха пътя на икономически срив, провеждаха репресивна политика, използвайки властта по места, мачкаха наши избиратели и продължават да го правят, а следващите, пристъпвайки Основния закон, за да влязат във властта, газейки закони и правила, рушиха държавността, демокрацията и стабилността с ускорени темпове, реставрираха спомени от минали времена. Нещо повече – те окрадоха парите на всички ни, направиха ни длъжници за поколения напред, те ни завещаха по 15 милиарда дълг на всяка година – нечувано в историята на България. Можем лесно да кажем всичко това и да се обявим за жертви, но няма да го правим, защото е безотговорно, а политиката е преди всичко отговорност. Това е основният урок, който учим в ДПС. Политиката е и изпитание, политиката е избори – избори, които трябва да правим в името на хората, на целия народ, на държавата. Ние сме избрани от народа и получихме ясно поръчение от нашите избиратели да направим всичко възможно, да положим всички усилия за съставяне на редовен кабинет с ясни приоритети, ясни задачи и план за действие, без реваншизъм, без омраза, без противопоставяне и разделение. Зимата е на прага ни и тя се очертава да бъде гладна, студена и тъмна. Не можем да причиним това на нашите избиратели, не можем да причиним това на народа, от чието име сме част от най-висшия орган на държавата. Ние поставяме като основен приоритет грижата за българските граждани и в името на това сме готови на диалог с всички. Тук следва да подчертая отговорната задача на Президента на Република България в този исторически момент. Политическата ситуация поставя огромната отговорност в периода преди първия указ на президента той да изпълни функцията на обединител на нацията и да проведе консултации, като търси възможности за формиране на парламентарно мнозинство, годно да излъчи стабилно правителство. Важните политически и морални страни на тази дейност придобиват и конституционно основание в обединителната роля на президента в този важен момент за бъдещето на народа и държавата. Всички трябва да действаме с мисъл за българските граждани, с ясното съзнание, че „времето е в нас, а ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме“, както е казал Левски. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги!

Уважаеми сънародници, обръщам се само и единствено към своите сънародници, защото всички в тази зала независимо от временно дадените ни власт, постове и позиции трябва да бъдем преди всичко и само едно – българи. Ето защо искам да Ви питам, уважаеми сънародници, тъй като в тази зала рядко биват питани българските граждани: доволни ли сте от това, което виждате в тази зала? Харесва ли Ви резултатът от изборите, уважаеми сънародници? Допада ли Ви, че за пореден път Народното събрание ще събере не народни представители, а мнозинство от безразборна евро-атлантическа тълпа? Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ не можем и няма как да говорим от името на целия народ, но за добро или лошо и никой друг не може. Не може, защото мнозинството от нашия народ просто се въздържа от участие в изборите и поради тази причина никой няма как да говори от името на народа. Не знаем какви са причините, поради които повече от 61% от българите не отидоха да гласуват, но можем да се досещаме – апатия, нихилизъм, неверие, отчаяние, униние, душевна леност и деградация. Всичко това, уважаеми сънародници, на практика пише смъртната присъда на нашия народ и на нашата държава. Пише я всекидневно, с темпове от девет души на час, 214 на ден и 78 840 на година толкова изчезваме като народ, и то според официалната статистика, а тя, както е добре известно, доста занижава истинските числа. На фона на всичко това – докато само на няколкостотин километра от североизточните граници на нашето Отечество се води опустошителна война, чиито икономически и политически последици вече поглъщат целия ни континент, докато инфлацията бавно разяжда хилавите основи на остатъчната българска икономика, почти цяла седмица все още несвиканото Народно събрание се занимаваше с безспорно най-важния казус в държавата ни дали на тържественото откриване днес да присъстват посланиците на Русия и Беларус?! Уважаеми сънародници, ако Вие с Вашето негласуване произнесохте смъртната присъда на българската фасадно-параванна демокрация, то евро-атлантическата тълпа тук със своето инфантилно поведение привежда тази присъда в действие всеки ден. Ето защо пак ще Ви питам: от тези хора ли очаквате да Ви управляват? Нещо повече. Очаквате ли да Ви управляват добре? Да бъдат справедливи и безкористни в действията си и да поставят българския национален интерес над всичко, както преди малко всички тук присъстващи се заклехме? Съмнявам се! Не си мислете обаче, че това, което сега виждате и което всички ние виждаме, е нещо ново. България е не просто стара държава, а най-старата в Европа и нашата история не е почнала през последните няколко десетилетия. Не за първи път сме изпадали в тежка духовна, морална, икономическа и политическа криза. Точно преди 140 години, едва няколко години след Освобождението на България от турско робство, народният поет Иван Вазов пише две стихотворения, изразяващи неговата болка и мъка от тогавашното развитие на българското общество. Стихотворения, които подозирам, че мнозина от Вас може би не са чували и затова сега ще използвам това време, за да ги прочета от тази трибуна – нещо, което не е типично, но може би е малко време и за култура в деня, в който откриваме Народното събрание. Първото стихотворение се казва „Средството да нямаш врагове“ и то перфектно описва българския политически елит, все едно е писано днес сутринта. „Преклонената главичка остра сабя не сече“ — тази истина едничка кой би смял да отрече? Както всички умни хора, аз не ритам тръна бос, с големците се не бора и им ставам сявга мост. На богатий шапка клата и на силний казвам: да! И затуй ми е душата мирна, весела всегда. Се е харно за челяка да е скромен и разбран: не пречупва се гръбнака от един учтив метан. За начала, убежденья в препирня не влазам аз, нито ме е много еня кой що мисли тоя час. Що е бяло, черно, сиво, аз не знам – не ща да знам, и готов съм услужливо право всекиму да дам. Интереса си обаче нивга ази не презрях и със силните най-паче винаги съгласен бях.“ Стихотворението е писано през 1882 г., а на следващата година Вазов пише още по-черно стихотворение: „Линее нашто поколенье навред застой, убийствен мраз; ни топъл луч, ни вдъхновенье не пада върху нас. Къде вървим, не мислим твърде, посока няма в наший път, спокойно бият тесни гърди, кога от злоба не кипът. Стресни се, племе закъсняло! Живейш ли, мреш ли, ти не знайш! След теб потомство иде цяло – какво ще да му завещайш? Ил твоят път се веч изравни? Ил нямаш други ти съдби? Ил нямаш ти задачи славни и цяло бъдеще с борби?“ Е, думите на Вазов са толкова актуални, все едно са писани наистина днес сутринта, само че едва три години по-късно идва българското Съединение, после българската победоносна Сръбско-българска война и оттам насетне неспирното и бурно българско въздигане, продължило 30 бурни години. Ето защо, уважаеми сънародници, е време да обърнете поглед към себе си и да си припомните, че това, което отличава роба от свободния човек, е правото на избор, и то не избора да прави каквото си иска, а да не прави това, което не иска, защото спасение и освобождение отвън няма да дойде. Кой ще спре вкарването на България във войната с Украйна, какъвто сценарий чертае евро-атлантическата тълпа в парламента, и няма да позволи страната ни да се превърне в изгорена земя? Кой ще запази българския лев и няма да допусне унищожаването му и замяната му с евро? Кой ще върне свободата и независимостта на българската държава, похитена вече от десетилетия насам? Няма кой друг, естествено, освен българския народ, стига, разбира се, да избере свободата пред робството. ВЪЗРАЖДАНЕ е инструментът в ръцете на народа, за да може това освобождение да се случи – и то вече се случва. Преди осем години, когато създавахме нашата организация, бяхме 58 души. Без колебание реших да я нарека ВЪЗРАЖДАНЕ, защото в тази една дума се събира всичко, от което народът и земята ни имат нужда. Растяхме бавно, трудно преодолявайки огромни препятствия. Преди 11 месеца бяхме 127 хиляди възрожденци, сега сме вече 255 хиляди и ще ставаме все повече, защото няма да спрем да се борим за всеки един българин и за всяка една българска душа. Защото, уважаеми сънародници, ние просто нямаме друг избор – друг народ нямаме, друга родина нямаме. Ще се борим за всеки един от Вас, каквото и колкото да ни струва това, защото България заслужава нови, решителни, откровени водачи и е крайно време българската политика да бъде направлявана от мъже, а не от мижитурки. Не искам, но се налага да припомня думите на големия наш поет Радой Ралин: „Беше време турско, стана време мижитурско!“ На българския народ му писна от страхливи и сервилни управляващи. Ето защо ние сме тук, за да преосновем България, да върнем загубената вяра на нашия народ в самия него, да го направим с личен пример и добри дела, като покажем, че политиката не трябва да бъде борба за позиции и постове, а за политики, идеи и идеали. Защото това е простата формула на ВЪЗРАЖДАНЕ за успех в разкаляния терен на българския политически живот – винаги казвай каквото мислиш и винаги прави каквото казваш! Рано или късно разочарованите, обезнадеждените и невярващите ще открият пътя на ВЪЗРАЖДАНЕ. А ние, представителите на четвърт милион българи, ще направим всичко по силите си, за да стане колкото се може по-скоро. Защото България просто няма повече време за губене. Длъжни сме пред своя народ да изправим на крака държавата ни, която е оцелявала винаги досега. Защото така наречената политическа класа успя да я доведе до унизително положение, в което нашата родина, разпъната между Великите сили, просто не може да си поеме дъх. Длъжни сме да кажем, че не искаме повече България да е васална територия, лишена от собствена политика, мнение и решения. Длъжни сме да се борим с демографската катастрофа и да започнем демографско възстановяване на България. Длъжни сме да запазим българския лев и финансовата независимост на страната ни. Длъжни сме да кажем не на зелената сделка и да работим за развитие на българската енергетика чрез модернизация на съществуващите тецове и довършване на АЕЦ „Белене“. Длъжни сме да защитим българския национален интерес във втората българска държава в Европа – Македония, или, както е известна отскоро – Северна Македония. Длъжни сме да не допуснем под каквато и да е форма въвличането на България във войната в Украйна, както и да освободим страната си от чуждите военни бази, каквито в нашата родина не е имало дори когато е била окупирана след Първата и Втората световна война. Заради всичко това знам, че няма да ни бъде простена смелостта, решителността и борбата ни за независимост. Знам, че ще бъдем наричани крайни, радикални и опасни, че ще бъдем хулени, клеветени, нападани, обругавани. Знам, защото го изпитваме на гърба си от години. Но знам и друго, историята ще запомни нас – крайните, невъздържано влюбени в родината си идеалисти, защото България е изградена от такива хора и техния пример следваме днес. Защото в нашите български вени, за добро или лошо, тече общата кръв както на националните ни герои, така и на националните ни предатели, и по чий път ще изберем да тръгнем и чий пример да следваме, е въпрос само и единствено на наш личен избор. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ направихме своя избор и ще се борим докрай. Като историк обаче съм длъжен да предупредя останалите, тръгнали по кривия път на националното предателство, че историята не остава никому длъжна. Краят на героите невинаги е славен, но за предателите на Родината е винаги позорен. Заклевам се като един от милионите български мъже, че няма да отстъпя и сантиметър назад в битката за българските национални интереси, защото и аз, и моите съмишленици искаме децата и внуците ни да останат в България и да се гордеят с нас, с онова, което ще оставим след себе си. България заслужава добро управление, отговорно управление, съвестно управление. Българите заслужават качествено образование, здравеопазване и социални политики. Българският народ заслужава справедливо заплащане за труда си, време е обирът на нашето бъдеще да спре. Не искам повече да виждам разрухата, а възраждане и всеки, който мисли като мен и като нас, е добре дошъл. Нито един българин не е излишен във време на криза, упадък и униние. Положение, до което нашият народ беше доведен с дългогодишни целенасочени, осъзнати предателски действия и престъпни бездействия. Време е България отново да стане свободна и независима държава. Време е пак да почнем сами да пишем историята си. Време е за Възраждане. Да живее България!

Уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители! уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин Председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България, председатели на Народното събрание, Ваши Превъзходителства, уважаеми господин Началник на отбраната, уважаема госпожо Омбудсман, уважаеми членове на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, дами и господа, скъпи български граждани! Има такива редки дни в политическия живот на България, в които всички оправомощени от Вас да чертаят пътя на страната и да се грижат за благосъстоянието на българския народ се събираме на едно място. Случва се рядко, но ето, тук сме всички – представители на законодателната власт, на изпълнителната власт, президентската институция, съдебната власт, научната общност, религиозната общност, работодатели и синдикати, заедно с нашите партньори от европейското семейство. И днес не те – партиите, а ние – институциите, трябва да дадем отговор можем ли да се справим с кризите, можем ли да осигурим на България хоризонт за развитие, а на българския народ – сигурност и добруване. Това е в най-висша степен институционален въпрос, а не толкова тяснопартиен. Можем, ако всяка власт поеме своята отговорност и във взаимодействие, а не във война помежду си се движим в една посока. Разбира се, отговорността на народните представители е най-голяма, защото тук, в Народното събрание, се приемат законите, определят се правилата, по които се подрежда общественият живот, и е много важно как ние тук, уважаеми колеги народни представители, ще наредим приоритетите в България. Изправени пред каскада от кризи, за нас от „БСП за България“ трябва да решим четири важни неща. Първо, благосъстоянието на българския народ. Второ, финансова стабилност и развитие на икономиката. Трето, безкомпромисна борба с корупцията. И четвърто, гарантиране на мир за българския народ и защита на неговото достойнство. Кризите доведоха до още бедност и до все по-големи неравенства. За нас от „БСП за България“ има бързи решения и те са: таван на цените, увеличение на доходите, подкрепа на държавата за енергийно бедните, работещите бедни, младите семейства, възрастните хора. Внасяме законопроекти за две тарифи, енергийно бедни като понятие, таван на цени на ток, парно, вода и газ, увеличение на минималната работна заплата на 850 лв., необлагаем минимум в рамките на прага на бедност от 504 лв., освобождаване на млади – до 26 години, от плащане на данък върху първите им доходи,

преизчисляване на пенсиите, цялостен социален пакет в подкрепа на хората и за първия ни приоритет – гарантиране на благосъстоянието на българския народ. Виждаме, че днес и други колеги от други партии, които по-рано отричаха тези мерки като антипазарни, днес също ги приемат като необходими. За съжаление, закъсняхме с поне половин година. Изпревариха ни много европейски държави. Полша, Испания, Италия, Германия, Австрия отдавна въведоха тези мерки, загрижени за благосъстоянието на европейските народи. Когато ние, автентичната лява партия, предлагахме тези мерки още през април, те бяха отхвърлени, но по-добре късно, отколкото никога. Сега очевидно имаме по-голямо съгласие по тези мерки. Уважаеми колеги, благосъстоянието на българския народ не минава само през краткосрочната помощ и подкрепа за преминаване през тежките зимни месеци. Благосъстоянието на българския народ трябва да е дългосрочна, принципна и последователно преследвана цел, а то минава и през добро образование и здраве. Притиснати от кризите, ние забравихме за дълбоките реформи в образованието и в здравеопазването, а само образован и здрав народ може да гради просперираща държава. Народ, който уважава културата и духовните си водачи, пази и достойнството си. Ето защо за нас прегледът на учебното съдържание на учебниците, които да отразяват истината за българската история, да отразяват българските класици и да бъдат достъпни за децата, си остава приоритетна задача, един учебник за един клас по един предмет, обвързване на образованието с икономиката са важни за нас теми, които отново ще поставим в Четиридесет Здравеопазването затъва все повече. Не са доволни лекари, сестри, санитари и пациенти. Не може повече търговията да е водеща в здравеопазването. То трябва да е достъпно и безплатно за онези, които са си внасяли осигуровките, а за тези, които не са, държавата да гарантира минимум пакет от здравни услуги. Разбира се, идва логическият въпрос откъде пари за всичко това? Има временни решения, прилагат се в цяла Европа – увеличаване на дефицита, теглене на дългове, но има едно, което е трайно, което е истинско и към което Ви призовавам да се обединим. И онзиден имахме добър разговор, благодаря Ви, че се отзовахте. Това е едно решение – работеща икономика. Само работеща икономика, високи инвестиции, високотехнологична икономика могат да гарантират приходи за социална дейност, образование и здравеопазване. Веригата на доставки се скъсява в резултат на кризата от Азия към Европа и това е шанс за България и за българската икономика. Държавата трябва да продължи да бъде партньор на българските фирми. Подкрепата за тях за тока да продължи, особено за малък, среден, семеен бизнес, особено за българско родно производство. Да създадем всички условия за инвестиции, данъчни облекчения за реинвестиране на печалбата, стимулиране на износа, спиране на рекета върху фирмите и борба с корупцията в обществените поръчки. И така стигам до третия наш приоритет – безкомпромисната борба с корупцията. Тя ще помогне и на социалната ни програма, и за развитие на икономиката. Корупцията, задкулисието, даването на пари под масата е проникнало дълбоко в основите на нашия живот и във всички обществени сфери. Корупцията е една от причините за бедността, за неравенствата и за несправедливостта. Тя е голямото зло за България! Тя се бори с железни и строги закони, контрол върху тяхното изпълнение, неизбежност на наказанието и реформа в правосъдната система. Напоследък, уважаеми колеги, виждаме колко дълбоко корупцията е обвързана и с един много сериозен проблем – войната по пътищата. Пияни и дрогирани шофьори, над които има чадър на всички равнища, убиват невинни хора по пътищата. Не можем просто и само да констатираме това! Ние предприемаме действия – внасяме кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс, в следната посока: отнемане на книжката завинаги, конфискуване на моторното превозно средство завинаги, да няма условни присъди, а само ефективни присъди при тези престъпления и те да се движат по бързото производство, в предвидените в законите срокове от 7 и 14 дни, а не да се точат години и в крайна сметка да доведат до безнаказаност. Всички тези неща, които предлагаме от „БСП за България“, трябва да направим във вътрешнодържавен план в момент, в който става промяна в глобалния смисъл, промяна в света в резултат и на войната, и на последиците от нея. Външната политика стана изключително важна тема в нашето ежедневие. Много пъти в последните месеци се повтаряше думата „война“, „война“ и много рядко думата „мир“. Ние смятаме, че мирът е най-висшето човешко благо. Ние осъдихме агресията на Русия в Украйна. Ние помогнахме на украинските бежанци. Казвам „ние“, това беше правителството, в което участвахме, положихме всички усилия и така трябва да бъде – да бъдем съпричастни към мъката и тревогата на тези хора, но предоставянето на оръжие от България на Украйна за нас означава въвличане на страната във война. Ние сме против! Върху нас – БСП, беше хвърлено обвинение, че изнасяме оръжие за Украйна по време на правителството. Времето май доказва обратното. Беше точно обратното! Ние бяхме коректив в правителството по много въпроси и този беше един от тях, и колегите от „Демократична България“ и от „Продължаваме Промяната“ го знаят много добре какви спорове сме водили, с какви аргументи не допуснахме решение на парламента да се изнася оръжие за Украйна. Оставаме на същата позиция и сега, и днес. Решението е в дипломацията, спиране на военните действия, преговори и мир. Ние няма да подкрепим предложението на служебния кабинет за закупуване, наемане или на лизинг самолети, и това ще изразим ясно, когато бъде внесено такова предложение. Тези пари в тези кризи са необходими за заплати, за пенсии, за помощ на деца, на млади семейства, за социални разходи, за компенсация на бизнеса. Много се говори, напоследък и много агресивно, за бързо и веднага влизане в еврозоната. Уважаеми колеги, мнозинството от българското общество се произнесе. Членството на България в Европейския съюз и НАТО е осъзнат избор на българското общество или на по-голямата част от българските граждани и те го доказват с гласуване на изборите. И това е така, но защо забравяме, че възложихме на БНБ да ни направи доклад как ще се отрази приемането ни в еврозоната сега и веднага, как ще се отрази на икономиката, как ще се отрази на доходите? Това да задаваш разумни въпроси – какви ще бъдат последствията за държавата и за народа ти, не означава, че си антиевропейски настроен. Просто си отговорен отговорен политик и държавник. Затова ние няма просто да говорим само по тази тема, парламентът вече функционира. Следващата стъпка, която ще направим – каним ръководството на БНБ тук, пред нас и пред всички, на открито заседание, за да чуе целият български народ има ли доклад, имало ли е в миналото, има ли сега, какви са изводите на професионалистите и на институцията БНБ за последиците за България, за икономиката, за парите на хората, за бедността и за нарастването на неравенствата, и тогава да решаваме. Но нека да ги чуем. Ние ги каним и ще внесем тази покана днес. Има още един въпрос, който някак си набързо в края на миналия парламент решихме – ние от „БСП за България“ не подкрепихме решението на парламента за даване на зелена светлина за членство на Република Северна Македония. Имахме своите аргументи. Виждате ли какво се случва в последните дни, месеци и седмици? В името на защитата на достойнството на българския народ предлагаме и ще внесем декларация, която парламентът, ако приемете, да одобрим, с която да осъдим езика на омразата, агресията, унижаването на българското знаме и символи, на българския химн, на името на България и на достойнството на българския народ. За да се случи всичко това, ние сме напълно наясно, че трябва да има работещо Народно събрание. Хубаво е – колкото по-дълго работи, по-добре. Но колкото и да е отреденият живот на Народното събрание, смятаме, че трябва да постигнем минимум съгласие, колеги, минимум съгласие, по бързи антикризисни мерки, антиинфлационни, овладяване на цени, подкрепа на хората, бюджет за 2023 г., да го кажа по-глобално, по-глобално, и в този бюджет да залегнат всички тези мерки. В този бюджет да не допуснем никакво разклащане на финансовата стабилност на страната. Има начини да се съчетаят тези неща. Финансово стабилна и социална държава е възможна държава и ние ще работим в тази посока. И сега за правителството. Също много се изговори след 3 октомври, всякакви сценарии – зад евро-атлантически ценности да се състави правителство, да бъде експертно, зад което всички така някак си да се снишим в кризата и да не носим политическа отговорност. Е, не, политиката изисква отговорност, изисква честност, изисква и мъжество в някаква степен. Ще си послужа с един цитат от президента Радев. Господин Президент, ще ползвам Ваши думи от 12 септември 2020 г. Тогава президентът каза така: „Сега искам тези от властта с пълните чекмеджета да поканят тези от площада долу с празните чекмеджета да водят диалог. Е няма как да стане.“ Затварям цитата. Е това е днес изборът. Какво правителство искаме да направим? Ние сме последователни и принципни. Ние шест години се борим със стария модел на управление (шум водени от един принцип, и една дума стои начело над тези наши действия – справедливост. В името на справедливостта оставаме последователни и принципни в борбата с модела за задкулисие, в борбата за правова, социална и справедлива държава. На добър час! (Народните Предоставям думата на представител от Коалиция „Демократична България“ – заповядайте. На първо място, уважаеми съграждани, господин Президент, господин Министър-председател, госпожо Вицепрезидент, господа и госпожи министри, уважаеми представители на Конституционния съд, на правозащитни, правоприлагащи, правоохранителни институции, на съдебната власт, уважаеми представители на бизнеса, на синдикатите, на гражданството, уважаеми представители на Дипломатическия корпус! България е изправена пред множество кризи, но има три, които от наша гледна точка са фундаментални, и решаването на сложния политически ребус, пред който сме изправени, изисква да ги назовем и да ги оценим адекватно, за да можем да продължим нататък по някакъв продуктивен начин. На първо място, това е огромната геополитическа конвулсия, която се случва с нас. Нейната остра фаза започна с агресията на Путин срещу Украйна,

в която, за съжаление, острото противопоставяне на международната сцена започва да има все по-голяма роля и да бъде все по-определящо в международните отношения. Агресията на Путин срещу Украйна не е просто завладяване на територия от една страна спрямо съседна страна. Това е опит изобщо изобщо за пренаписване на правилата, по които се установява и функционира международната система. Това е опит изобщо за преразглеждане на архитектурата и на условията, в които държавите от Източна Европа ще функционират. Неслучайно навечерието на тази агресия ние всички тук в този парламент получихме едно обръщение от руското правителство, с което ни се казваше, че така да се каже, трябва да се преразгледа международната сигурност. Ние, беше казано, трябва да си преразгледаме условията, в които си гарантираме сигурността, съюзите, в които се намираме, защото Москва така иска. Ние не можем да си затваряме очите за тази война и за тази нова епоха, която започва. Ние не можем да си позволим да смятаме, че някак си България, като каже, че ние сме за мир, и ще настъпи мир от този факт и ако не е достатъчно да го повторим един път, да го повторим три пъти и той мирът някак си ще кондензира като роса. Би било много добре да се случи това. Но за съжаление, не става така. Ние трябва ясно да разбираме, че замитането на войната под килима, опитите тя да бъде наричана с други названия, да се твърди, че България може да остане в ролята на някаква Северна Корея на Балканите, в някаква измислена неутралност, не е въпрос на това дали си войнолюбец или не, а е въпрос на това дали си отговорен към реалностите или не. Затова има един ясен отговор, около който сме длъжни да се обединим, и той е: България трябва да се погрижи решително и да постави тази политика в центъра на всичко, което правим за своята сигурност. Тази грижа може да бъде направена при ресурсите, с които разполагаме, и реалностите, в които оперираме, само и единствено в рамките на съюзите, към които принадлежим. Ние трябва да имаме активно членство в тези съюзи, трябва да използваме пълния им потенциал. Да, трябва да се грижим за собствения си интерес в тях, но също така трябва да можем да бъдем отговорни членове и да носим отговорността, която върви с тези съюзи, а не да се опитваме да водим политика на де факто неутралитет, надявайки се, че някак си точно нас ще ни отмине глобалният конфликт и глобалната конвулсия, която се случва около нас. Това просто е несериозно. На второ място, другата според нас фундаментална криза и фундаментален проблем, който стои пред нас и трябва да можем да го решим, това е политическата криза. поредна вълна на огромни масови протести България не може да формира трайно и стабилно управление месеци наред. Това е четвърти парламент за 18 месеца – абсолютно безпрецедентна ситуация в българската история. На път сме с висока вероятност да отидем към следващи избори, но не е само това. В България през това време има управление служебно, което започва да изглежда не като изключение, а като част от някакво ново правило, което се очертава. В България все по-голям брой институции – контролни, конституционни, са извън своите мандати и политическата система не може да ги презареди. Това е особен допълнителен аспект на конституционната криза, в която ние постепенно, някак си незабелязано, доста лежерно навлизаме. Според нас фундаменталната причина, поради която независимо от всички кризи, пред които сме изправени, българските политически партии не могат да формират правителство – трайно и стабилно, не е просто незрялост, не е просто безотговорност, не е просто някакви лични отношения, всичко това го има, разбира се, но нека да не си затваряме очите за това, че фундаменталната причина е проблемът с корупцията. И фундаментална причина, поради която не е въпросът просто ние някак си да се сговорим тук, въпросът е да убедим българските граждани, че този сговор не е безпринципен, че този сговор е на здрава основа. Причината за това е, че ние така и не можем да проведем честен разговор за с корупционния модел и какво можем да направим, така че българската политическа система да се откъсне от него и да започне да се нормализира, защото без този разговор тя никога няма да може да се нормализира. И този разговор не е разговор за това едни да сочат други с пръст и да казват – Вие сте корумпирани, кажете за това, кажете за онова, но този разговор не е разговорът, в който ние можем да кажем, че няма нито едно доказателство. Няма нито едно доказателство, защото няма работеща прокуратура, и това всички го знаем. Този разговор е за това как да променим институциите, така че да не ни се налага на нас да се сочим с пръст, да изследваме взаимно кой има повече морално право да осъжда другия. Това няма как да нормализира политическата ситуация. Политическата ситуация може да се нормализира, ако ние се съгласим, че трябва да имаме независим съд, който се подчинява само на закона, прокуратура, която е политически неутрална, може да ѝ се има доверие и тя може да бъде реално ефективна и да прилага еднакво закона спрямо всички независимо от това кои са те, от коя партия са и така нататък, и когато има съмнения, можем да знаем, че има или няма доказателства в зависимост от това какви са фактите, а не в зависимост от едни или други политически интереси, защото сега това е положението. Ние, без да реформираме прокуратурата, без да реформираме правосъдието, без да приложим цялостна институционална програма за борба и елиминиране на корупцията по високите етажи на властта, няма да можем да решим политическата криза и няма да можем да я решим просто защото гражданите няма да ни позволят, уважаеми колеги, просто защото всеки сговор, който бъде сключен, независимо от този проблем, ще бъде отречен от гражданите, които са ни изпратили тук, и ние сме виждали как по улиците това се случва, и няма никакъв смисъл това да го правим отново. На трето място, и то по никакъв начин по значение, но като следствие от предишните два проблема, това, разбира се, е целият комплекс от икономически огромни предизвикателства, пред които ние сме изправени. Те са вследствие и от проблема – политическия, и от проблема с корупцията, и са вследствие, нека ясно да го кажем – от руската агресия. Тя е причината за инфлацията, тя е причината за енергийната криза, която обхваща целия свят. Тези три причини, тези три проблема трябва да намерят своето решение. Ние още преди изборите дадохме трите решения, които смятаме, че са важни и от които ние ще изхождаме в своето поведение тук и при при разговорите, и оценката за едни или други възможности за формиране на правителство. На първо място, ние ще настояваме за много ясна и последователна политика в областта на сигурността, което означава модернизация на Българската армия, което означава ясно поемане на отговорност в рамките на НАТО и на съюзите, към които принадлежим, включително и по отношение на конфликта в Украйна, включително и чрез предоставяне на военна помощ на Украйна, за което ние сме внесли днес проекторешение, но и също така това проекторешение покрива целия комплекс от мерки, които трябва да бъдат взети от изпълнителната власт, независимо от това дали в следващия период ще има служебно правителство, или редовно правителство, по отношение на модернизацията на Българската армия и засилването на българските отбранителни способности. И не, никой не може да си позволи това нещо да го противопостави на необходимостта от определени социални мерки. Няма такъв избор. Ние трябва да направим и двете. Също така това означава политика по оздравяване на българските институции по сигурността от възможностите за руско влияние. На първо място, възможности за руско влияние в България следват от корупционната разруха на българските институции, така че нещата са очевидно свързани, и то в корена си. Няма как да кажем, че понеже трябва да решаваме проблемите, свързани със сигурността и отбраната, да заметем проблема с корупцията под килима. Това просто няма как да сработи. Първо, защото няма да бъде прието от обществото, и второ, защото е взаимноизключващо се. Проблемите на сигурността в България, нашата уязвимост е вкоренена в проблема с това, че в България има модел на системна корупция, и докато ние не го елиминираме, ние няма да можем да затворим всички врати, през които нахлува това влияние и тази наша уязвимост. Това е просто и аксиоматично и за нас ще бъде абсолютно твърдо условие за каквато и да било оценка, на каквито и да било идеи за съставяне на правителство. Ние трябва да решим проблема с българската енергийна зависимост и с това, че българската енергетика има нужда от сериозен технологичен преход, и не, това не може да се случи за сметка на зеления преход, защото зеленият преход е инструментът за модернизацията на българската енергетика, и това е ясно и очевидно за всеки, който подхожда отговорно към този въпрос. На второ място, по отношение на политическата и институционалната криза, ние ще продължим да смятаме, че съдебната реформа, реформата на прокуратурата, реформата на Висшия съдебен съвет е крайъгълен камък за решаване на всички останали проблеми в тяхната свързаност и ще продължим да смятаме, че това е абсолютно условие, ако някой търси подкрепата на „Демократична България“ за едно или друго управление. Ние също така по отношение на икономическата криза ще настояваме, докато подкрепяме разумни и добре преценени мерки за подкрепа на отделни групи от българските граждани българските граждани или на отделни сегменти от българския бизнес, които трябва да бъдат защитени и подкрепени, ще настояваме все пак да не забравяме за факта, че за да можем да разпределяме и да оказваме помощ, първо, трябва да гарантираме растеж на икономиката, трябва да гарантираме конкурентоспособност, трябва да гарантираме преминаване към производства с по-висока добавена стойност, трябва да гарантираме добри работни места, трябва да гарантираме привличане на повече инвестиции. Именно тази страна, така да се каже, приходната част, ще бъде основна част от нашата грижа, като ние също – направи ми добро впечатление, че има консенсус, ще се грижим за балансирането на бюджета така, че да може максимално бързо да влезем в еврозоната. Така че, когато казваме, че сме за 3% дефицит, това да се съгласува и с мерките, които предлагаме пък за подпомагане и за харчене, защото трябва да излиза сметката – математиката е доста безжалостна наука. наука. Тези три приоритета за нас ще бъдат водещи. Няколко думи за перспективите за формиране на правителство. Ние смятаме, че в този парламент, макар и трудно, може да се формира правителство. Ние знаем, че България има нужда от управление. Ние също така знаем, че това управление може би ще се наложи да се формира чрез компромис, но то не трябва да бъде управление на компромиса. То ще бъде трудно, но това не означава, че трябва да бъде слабо и безгръбначно, без посока и без амбиция. България заслужава управление с висока амбиция, България заслужава управление, което наистина не просто да осигурява време на парламента да съществува, а може да решава тези големи проблеми, пред които сме изправени. Това, че ние ще бъдем твърди по отношение на трите приоритета – сигурност, законност и растеж, не е просто въпрос на някакъв наш инат, а е въпрос на това да гарантираме, че наистина ще има управление, което може да решава проблемите в дълбочина, а няма да решава едни или други кариерни проблеми и решения. Ние вярваме в нещо повече – че отвъд трудностите има огромни шансове за България да направи скок в своето развитие. Защото има една житейска истина, която мисля, че важи и за политиката – всяка голяма трудност, пред която се изправяме, съдържа в себе си импулса за голямо развитие и за голям скок. Проблемите задават мащаба на това, което може да направиш, когато ги решаваш. Ние се намираме в такъв момент. Това, че светът и България с него преминава в нова епоха, е огромно предизвикателство, но също така е огромен шанс. България, прилагайки тези политики, за които говорим, може да направи огромен скок в своето развитие и след броени месеци, години – не много, да бъде една развита страна, в която наистина да има условия за растеж, която да бъде много по-сигурна, отколкото досега, с оздравена политическа система, със законност, в която никой няма съмнение, и с политическа система, в която може да се говори по политики, а не за това кой е корумпиран и кой не е, без този разговор да е заметен под килима, а просто да е оставен на институции, които, както е цивилизационният европейски стандарт, се произнасят по този въпрос на база на доказателства, защото ги виждат, а не защото си затварят очите за тях избирателно. Това е нещо, което е само на една ръка разстояние от нас. Всички ние можем да го направим, ако имаме волята да не правим компромиси с големите национални цели – може би с нашето его, може би с нашите представи за това кой е първи, кой е втори и така нататък, но компромиси с посоката на развитие на страната ние няма да правим. Искам да завърша с надежда, искам да завърша с поощряване на това да сме по-амбициозни. Когато закривахме предишното Народно събрание, казах, че не виждам в залата достатъчно стреснати хора от това, което се случи, и от това, което ни предстои. Сега би ми се искало да кажа, че се надявам в този парламент да виждам повече амбицирани хора хора, с които отвъд трудностите, отвъд предизвикателствата можем да виждаме факта, че България може да направи много голям скок в своето развитие. Дайте да го направим заедно, защото страната ни заслужава това нещо! На добър час! Благодаря Ви.

Предоставям думата на представител на Коалицията „Български възход“ – заповядайте.

Уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин Председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България, председатели на Народното събрание, Ваши Превъзходителства, уважаеми господин Началник на отбраната, уважаема госпожо Омбудсман, уважаеми членове на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, дами и господа, скъпи сънародници! Българският народ ни изпрати тук, в Четиридесет и осмото народно събрание, да търсим решения, а не да го занимаваме със себе си или да демонстрираме партиен егоцентризъм. Решения, които са важни за българските граждани, за българския бизнес, решения, свързани с кризите, инфлацията, цената на живота, за бъдещето на децата на България, за бъдещето на България. За да търсим тези решения, ние от Коалиция „Български възход“ се концентрираме на три основни теми от обществения живот, които са структуроопределящи за функционирането на държавата ни, а именно: сигурност, справедливост и солидарност. Темата сигурност е изключително чувствителна, особено когато бушува война на километри от границите ни. Сигурността ни зависи както от нашите политически решения, от нашето политическо лидерство, така и от ефективността на органите и структурите, които я осигуряват. Сигурността ни зависи и от ефективността на членството ни в съюзите, в които България споделя общи ценности със страните членки. В тази връзка посланието на Коалиция „Български възход“ е ясно да се държим подобаващо, като отправяме ясни послания с авторитет и изправен гръбнак, за да сме полезни на себе си и на съюзниците ни. Защото идеите за напускане на съюзите, демонстрациите на сляпо приемане на необмислени решения, декларативните мантри и действия подвеждат съюзниците ни, а и нас самите. Апелът към съюзниците ни е: нека сме солидарни, нека се подкрепяме в трудни моменти както в политически план, да кажем, за визите и решенията за шенгенското пространство, така и по отношение на съвместни военнотехнически и бизнес решения. Солидарността за нас е израз и проява на основната ценност, която като граждани на Европейския съюз изповядваме – човекът и неговото добруване. Ние от Коалиция „Български възход“ считаме, че солидарността също е и дълг – дълг към нашите майки и бащи, дали своя принос да се гради съвременна България; дълг към техните достойни старини, дълг към децата на България – нека не забравяме, че тази земя ние сме я взели назаем от тях; дълг към тяхното патриотично възпитание, което ще ги изгради като утрешни стопани на родината ни; дълг към тяхното образование, което да ги води не към неграмотност и бъдещ обслужващ персонал, а да ги превръща в творци в културата, науката и технологиите; дълг към българския бизнес, да не се чувства емигрант в собствената си страна, бизнесът да се превърне в партньор на политическата класа в търсене на ефективни решения, включително в законодателни инициативи, разбира се, в интерес на обществото и гражданите. Защото заедно общество, бизнес, държава в равноправно партньорство можем да сътворим възхода на България. Справедливостта обуславя функционирането на обществото по ред и правила. Справедливостта изисква редът и правилата да се отнасят за всички и да се спазват от всички. В същото време в обществото ни има 10 или 15 личности, които ни разделят и поляризират. Личности, чиято репутация е в основата на разделителни линии и липсата на диалог. Ние от Коалиция „Български възход“ ще работим за създаване на механизъм за одит на дейността на тези 10 – 15 човека, което да завърши или с обвинение, или да спрем отровата и злобата в ежедневието си. Ако не го направим, рискуваме да превърнем държавата си в територия, а народа ни – в население. Накрая позволете ми да припомня думите от клетвата, която всички днес тук произнесохме, или по-точно края на клетвата: „…във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа“. Който работи в интерес на българския народ, който работи в интерес на гражданското общество в България, е добре дошъл в лодката на „Български възход“ – заедно да плаваме срещу течението. Който работи против тези три „с“ сигурност, солидарност и справедливост, е наш опонент. Желая на всички успех! Да живее България! (Народните Благодаря. Уважаеми колеги народни представители, преминаваме към деловата част на заседанието, в която трябва да изберем председател на парламента. Кой ще представи Проекта за решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание, който Ви е предоставен в залата, колеги, на всички?

Благодаря, господин Председател. Представям Ви, колеги, Проект на решение за приемане на процедурни правила за избиране на

от Конституцията на Република България РЕШИ: Приема процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и осмото народно събрание, както следва: 1. Кандидати за председател на Народното събрание могат да бъдат предлагани от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 2 октомври 2022 г., и от народни представители. 2. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване, освен ако Народното събрание реши друго, и по азбучен ред на предложените кандидатури. 3. Избран е кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове. Вносители: председатели на парламентарни групи.“ Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Откривам разискванията, колеги. Заповядайте.

Благодаря Ви. Вземам думата от името на вносителите. Традицията, а и не само, предполага винаги първото лично собствено име

Други изказвания относно разискванията? Не виждам. Колеги, закривам разискванията.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа, имах повод да заявя, че в традициите на парламентарната демокрация не само у нас, но и в други държави партията, която е спечелила изборите, излъчва председател на парламента. Това, разбира се, е едно от неписаните, но установени правила, следващи волята на гражданите и дългогодишната парламентарна практика. Начинът, по който избирателите са подредили партиите в което и да е Народно събрание, е знак, но и повод за смирение и диалогичност за политическото представителство. Възможността да се конституира пълноценна законодателна власт с комисии, която да започне работа важните, наболели задачи в държавата, които заявихме като наш основен приоритет, за съжаление, изглежда, че може да е залог и на тяснопартийни сметки. Четирима кандидати за председател, имам приятното задължение да представя номинацията на най-голямата парламентарна група в Четиридесет Освен че се позовах на парламентарната практика и традиция, за този избор има значение и конкретната кандидатура, разбира се, с уважение към всички останали кандидатури, които ще бъдат издигнати, в предстоящата надпревара. Това са кандидатури на наши колеги, някои от които познати, с които сме работили,

При осъзнаване, че е необходимо да се търси консенсус в Четиридесет и осмото народно събрание около фигурата на първия сред равни в парламентарната република, аз представих нашата кандидатура на всички парламентарни групи. Едни приеха поканата за разговор, други, страхувайки се, че този избор предопределя мнозинство, отказаха среща, трети заявиха категорично, че имат собствен кандидат, и аз уважавам позицията и мнението на всяка една от парламентарните групи. Благодаря на тези, които се срещнаха с нас, за да обсъдим тази номинация. Всички обаче, чувайки номинацията на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, заявиха, че номинацията на господин Росен Желязков е е много добра. Той е отличен юрист, диалогичен човек, опитен и балансиран администратор. Всички заявиха доверие и уважение, разбира се, ще Ви представя биографията му, но извън нея, знам, познавайки Росен Желязков повече от 15 години, че той може да търси консенсус, може да гарантира спазване на правилата и може да носи отговорност. Знам и какво не може Росен Желязков не може да се крие зад чужда отговорност. Той ще носи отговорността, ако бъде избран за председател на Народното събрание. Няма да позволява противоконституционните актове да бъдат емблема на Народното събрание и няма да може да прави още едно нещо – няма да наложи за норма правото на силата за сметка на силата на правото. Господин Росен Желязков е роден през 1968 г. в град София. Магистър по право от Софийския университет „Климент Охридски“. От 1993 г. до 1995 г. последователно работи като юрист, старши юрисконсулт и секретар в район „Средец“ на Столична община. В периода 1998 – 1999 г. е заместник-кмет на район „Лозенец“ в Столична община. До 2003 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия. В периода 2003 – 2009 г. е секретар на Столична община. Между 2009 – 2013 г. е главен секретар на Министерския съвет на Република България. Председател на Управителния съвет на Института по публична администрация и представител на Република България в Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Кралство Нидерландия. От 2016 г. с решение на Министерския съвет е определен за председател на Държавна агенция „Електронно управление“. От 2017 г. е определен за председател на Комисията за регулиране на съобщенията. Избран е от Народното събрание на Република България за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 20 септември 2018 г.

Господин Председател, господин Президент! От името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ ние номинираме адвокат Петров. Истината е, че председател на Народното събрание е много повече от една личност. За председател на Народното събрание се издига човек, който трябва, от една страна, да е професионалист в своята област, а от друга страна – да не провежда политики на потъпкване на опозицията. Това, което се случваше години наред при председателствани управления на ГЕРБ, и това, за което едни партии са тук в този парламент за пореден път, обяснявайки, че ще сменят модела на ГЕРБ, и седмото народно събрание не се случи. Напротив, опозицията беше многократно притискана в ъгъла, мачкана и е показвано, че ще се съобразяват само и единствено с волята на мнозинството. Това се случи. И от тази трибуна многократно беше правено всичко, което се прави, за да бъде показвано къде е мястото на опозицията, а в случая – в ъгъла. Точно заради това ние смятаме, че адвокат Петър Петров е подходящ и има нужните качества за председател на Народното събрание, защото, от една страна, той е професионалист с повече от 15 години стаж в правораздаването.

един втори човек от най-голямата партия тогава, и двамата по-скоро, не само единият, многократно си позволяваха законопроекти, внесени още и седмото народно събрание, въобще да не влизат за разглеждане по никакъв начин. Това се толерираше, това се поощряваше от мнозинството, това се приемаше за нещо нормално. Нещо повече, една от коалициите в залата обясняваше и до ден днешен, че съдебната реформа е всичко, което трябва да се случи, но не допуснаха да влезе и да се разглежда законът за промяна в съдебната система. Примерите в това отношение са страшно много и именно заради това Четиридесет и осмото народно събрание има нужда от председател, който да е пръв сред равни. Има нужда от председател, който да дава нужното уважение към опозицията, а не да демонстрира сила. В крайна сметка в момента имаме кандидати за председател на Народното събрание изцяло от партии, които се декларират и преди малко се декларираха, че са евро-атлантически, и кандидат на ВЪЗРАЖДАНЕ, който ще спазва приоритетите и важността на всичко това, което седи на дневен ред пред българското общество. Защото не е на дневен ред изпращане на оръжие в Украйна, на дневен ред е икономическата, социалната, демографската и енергийната криза. И тук именно идва ролята на председателя на Народното събрание, защото той трябва да има авторитета, трябва да има и силата да даде насоки какви да са точките от дневния ред, а това нещо не се виждаше в Четиридесет Това нещо обаче трябва да се види тук, защото, ако тогава месеци наред се криехте зад зелен сертификат и се чудехте как да вкарате за пореден път в дневния ред зеления сертификат и да ограничите опозицията в лицето на ВЪЗРАЖДАНЕ да влиза в залата, сега искате да занимавате обществото и ще вкарвате на дневен ред само и единствено как да изпращате оръжие към Украйна и най-вероятно впоследствие и батальон. Затова председателят на Народното събрание трябва да бъде човек, който да постави икономическите проблеми на България като първа и основна точка в Четиридесет и осмото народно събрание. Точно заради това

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители! Да, наистина има традиция и аз по-скоро бих я нарекъл практика, в която председателят на Народното събрание се избира от най-голямата парламентарна сила, но ние знаем много добре, че както в близкото, така и в по-далечното минало има достатъчно примери, когато това не е така, особено в случаи, когато имаме един силно фрагментиран парламент като и точно в такива ситуации е най-важно да се подходи мажоритарно с оглед на личностните качества на съответния кандидат. Затова аз имам честта и удоволствието да представя кандидата на нашата парламентарна сила.

От „Продължаваме Промяната“ номинираме този човек, който в Четиридесет и седмото народно събрание се превърна в символ на професионализъм и диалогичност. Тогава българските граждани разпознаха в него новия образ на българската политика, който да донесе така желаната от всички промяна. Никола Минчев е завършил Немската гимназия в София, след което придобива магистърска степен по право в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Той е адвокат по професия. Преди година, когато номинирахме Никола Минчев за председател на Четиридесет и седмото народно събрание, ние акцентирахме върху юридическия му професионализъм. Днес в допълнение на това можем да кажем, че в настоящия силно фрагментиран и поляризиран парламент ние предлагаме човек, който е показал, че знае какво значи да подхождаш с уважение както към съмишленици, така и към опоненти, да приемеш, че всеки има право да защити своята позиция, че с търпение и с добра дума може да се води и една доста трудна зала. С две думи, господин Минчев знае и разбира какво е да бъдеш пръв сред равни. Вярваме, че с тези негови качества, както и с доброто си възпитание и почтеност,

Други искат ли думата? Да, заповядайте, госпожо Нинова.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 предлагаме на Вашето внимание Кристиан Вигенин за председател на Народното събрание. Кристиан е на 47 години, завършил е Немската езикова гимназия в София, магистър по международни отношения и по макроикономика от Университета за национално и световно стопанство. Освен това има и сериозен международен опит като член на Европейския парламент от 2007 до 2013 г. и председател на Парламентарната асамблея „Евронест“. Министър на външните работи в периода 2013 – 2014 г., народен представител в няколко народни събрания, като в последните четири заема поста заместник-председател на парламента, а преди това председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на Европейските фондове, вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа 2018 – 2022 г. Владее английски, немски, френски и руски език. Ние издигаме неговата кандидатура, защото сме убедени, че опитът му, личните му качества, досегашната му работа като заместник-председател ще му позволят да организира и ръководи по най-добрия начин работата на този фрагментиран парламент, в който нямаме ясно формирано мнозинство. Кристиан се е доказал и като човек, който успява да намира общи решения, като човек, който може да решава конфликтни ситуации. Вие се убедихте в предишни парламенти, където имаше сериозна конфронтация, агресия и противодействия, че Кристиан поемаше управлението на залата в най-трудни моменти и се справяше със ситуациите. Нещо повече, той беше и опора, и ментор на младите колеги тогава от „Продължаваме Промяната“, които за пръв път влязоха в парламента, и знам, че много разчитаха на него. Ние се отнасяме с уважение към останалите трима кандидати, но Ви призоваваме към подкрепа на Кристиан Вигенин, което ще гарантира спазване на Конституцията, строго прилагане на Правилника за работата на Народното събрание, гарантиране на свободата на изразяване и в никакъв случай нарушаване на правата или на достойнството на когото и да е от народните представители. Благодаря. (Ръкопляскания

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Президент, госпожо Вицепрезидент, уважаеми господин Министър-председател, дами и господа министри, уважаеми гости, уважаеми колеги народни представители! Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, както забелязахте, не издига свой кандидат. Не защото нямаме достойни кандидати за този пост, но защото се придържаме към традицията, която във всичките тези години има един или два прецедента само, а именно най-голямата парламентарна група да излъчва председателя на Народното събрание. Специално ние от „Движение за права и свободи“ и този път ще подкрепим тази традиция – кандидата на най-голямата парламентарна група.

че най-голямата парламентарна група тогава издигна за кандидат за председател на Народното събрание предишния председател, на когото бяхме искали оставката. А ние сме последователни – когато искаме една оставка или когато я вземем, след това не се връщаме назад. Прочее това е и предупреждението ни, хайде да не е предупреждение, но апелът към този, който ще бъде избран, и ако той е господин Желязков. Защото случаят от миналото Народно събрание е същият – подкрепихме тогавашния председател на най-голямата парламентарна група господин Никола Минчев и след това, когато зачестиха нарушенията на Правилника и Конституцията, го свалихме. Впрочем да Ви кажа, ДПС е действало във всичките тридесет и няколко години точно така. Има няколко случая на сваляне на председател на парламента заради различни нарушения и ДПС винаги е участвало в това, защото принципната ни позиция е, че пръв между равни, освен всичко друго, означава следните неща: че не е началник на тези 240, че се движи в рамките на Конституцията, законите и Правилника на Народното събрание и че равни не означава, че по-равни са от неговата парламентарна група или партия. Затова апелираме към този, който ще бъде избран – ДПС ще следи стриктно за това, и го молим да забрави от коя група е избран, когато бъде избран. Когато застане тук, зад тази трибуна, да знае, че тук наистина всички са равни пред Конституцията, пред законите и пред Правилника. Благодаря. Други изказвания по разискванията има ли? Не виждам ръце, колеги. С Ваше позволение да закрием разискванията тогава и да започнем да гласуваме кандидатурите. Казахме по азбучен ред на малките имена. Първо поставям на гласуване кандидатурата на Кристиан Вигенин. Заповядайте да гласувате.

Виждам, че там не работят машинките за гласуване. Ще Ви изчакаме малко, колеги, спокойно.

Да поставим на гласуване и кандидатурата на втория по листа. Моля, колеги, да гласувате. Името е Никола Минчев. Да, извинявам се много. Понеже се изказваха колегите, и аз прескочих само името.

Защо сте учудени, че не е прието?! Добре, прието. Минаваме към третия кандидат. (Реплика.) Добре, ще Ви ги обявявам вече подробно, само да минем и към следващия кандидат, че тръпнат хората и чакат резултата. Поставям на гласуване кандидатурата на Петър Петров.

Поставям на гласуване кандидатурата на господин Росен Желязков.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Съгласно приетите от нас процедурни правила двете кандидатури, събрали най-висок брой одобрение и гласове, се прегласуват втори път. Преди това обаче, моля, господин Председател, за 15 минути почивка от името на парламентарна група – време, през което моля председателите на парламентарни групи да направим кратко заседание и представителите на Министерския съвет да напуснат нашето заседание. Изразиха такова желание. Благодаря. (Силен шум, смях